Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Много неща тук се казаха. Разбирам, че сме в предизборна ситуация, но малко все пак самоуважение да има. по тази логика, хайде да дадем законодателната дейност на концесия – аз бих казал така!? Защото някои хора четири години – страшна работа. И ходеха да си представят визии, ходеха да се срещат с хората, да разберат техните болки. Защо не си дадохте Вашата законодателна дейност на концесия?! хайде тогава, като не сте разбрали, да прочетем мотивите към Законопроекта. Страница съответна, чета, за да разберете какво става: „В чл. 60, ал. 3 от Закона като основание за изключване са определени и обстоятелствата, които са установени при провеждането на процедурата определяне на концесионер. Две от тях – по съответната точка, се отнасят до всяка концесия с класифицирана информация цитира се: Директива номер, Директива номер – и се казва малко по-долу, последно изречение – в Закона за концесиите понятието „концесия с класифицирана информация“ е заменено с понятието – моля моля за внимание – „концесия в областта на отбрана и сигурност“ – край на цитата. Този документ го имате на сайта на Народното събрание, имате го и е трябвало да сте се справили с него. Пак ще повторя, терминът от Директивата „концесия с класифицирана информация“ е заменено с понятието „концесия в областта на отбрана и сигурност“ – край на цитата. Благодаря. Благодаря, господин Михов. Има ли реплики? Господин Ерменков, заповядайте. Моля Ви, без провикване! В пленарната зала на Народното събрание на Република България се намирате, господин Недялков.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 към хората. За съжаление! Може в мотивите много неща да пише, но текстът, който Ви прочетох, беше еднозначен и няма как да го тълкуваме по друг начин, освен по начина, по който аз го направих. Така че разбирам какви са били мотивите, но не един път съм казвал, че пътят към ада винаги е постлан с добри намерения. И второто нещо, когато предложихте на шега да дадем на концесия законодателната дейност. Че ние това в последно време го правим. Няма закон, в който да няма лобизъм, няма закон, в който между първо и второ четене да не се вкарват предложения, които, хайде да не са от рода на концесиите, но са от рода на частната лична собствена концесия срещу заплащане. Така че почти сме тръгнали натам, за съжаление.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михов, първо, бих искал да започна моята реплика с един въпрос: дали министър Каракачанов наистина не е знаел за предложените текстове в Закона за концесиите? Защото тук освен проблемът, който се появява въобще с работата на правителството, как се инициира законодателната дейност на Министерския съвет, как се съгласуват законите, доколко са качествени тези закони – е едната страна на въпроса. Другата страна, естествено, е проблемът с тази сфера от държавата, която е не просто чувствителна, а никога не може да си позволим частни фирми да влязат и да изпълняват подобна дейност, свързана със сигурност и отбрана. Това е приоритет на държавата и е свързана с всички граждани. И не мога да си позволя дори да си помисля, че Вие под формата и обяснението, че има една европейска директива, си позволявате да вкарвате такива текстове, като казвате, че Министерството не е знаело за подобни концесии в сигурността и отбраната, при положение че има достатъчно имоти в Министерството, говори се за доставки на оръжие, боеприпаси и концесиите са, знаете, за един срок от 35 години до 50. Искам да Ви цитирам същия параграф, който и Вие четохте, малко по-нагоре, в който се казва: че е възможно да се приеме, че обхватът им е по-широк от концесиите в областта на отбраната и сигурността съгласно Директива 2009/81 и така нататък. Защо не четете пълния текст, а избирателно? Не бягайте от отговорност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Цонков. Трета реплика има ли? Не виждам желаещи. Господин Михов, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Първо, бих казал, че дебатът се измести от първо четене към конкретен текст, който очевидно не е предмет по нашия Правилник на това първо четене и на това разглеждане. Второ, не бих се съгласил, че политическото и предизборното говорене трябва да се отнася толкова брутално и толкова категорично към въпроси, свързани с националната отбрана и сигурност. Само след дни тук ще разглеждаме Програмата за развитие на въоръжените сили на Република България, която вече е приета от Министерския съвет до 2032 г. Честно казано, аз съм голям песимист, ако подходим към този стратегически документ по същия начин с партийни и предизборни настроения. що се отнася – да бягаме от отговорност, това в никакъв случай не можем да го приемем. Ако в нещо може да ни обвините, може да търсите друго. Но това, че по въпроса за отбраната и сигурността сме стояли последователно, включително и министър Каракачанов, на позиции, които рискуват да бъдат популистки и политически атакувани, това е очевидно. Текстът от мотивите е доста дълъг и като го четете, ще разберете за какво става дума. Тук не става дума за това, което Вие говорите: ще дадем армията си на концесия. В никакъв случай! Това е подвеждане и манипулация. Благодаря Благодаря, господин Михов. Има ли други изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

Гласували 101 народни представители: за 77, против 20, въздържали се 4. Законопроектът е приет на първо гласуване.

няма новопостъпили питания за периода 22 – 28 януари 2021 г. Писмените отговори са от: - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на два въпроса от народния представител Данка Зидарова; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Лало Кирилов; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров; Чакъров; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Георги Александров; Александров; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Веска Ненчева и Светла Бъчварова; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Димитър Данчев. Изчакваме всеки момент госпожа Теменужка Петкова и продължаваме с въпрос към министър Петкова. Декларация от името на парламентарна група.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Тази сряда Деница Сачева в Комисията по труда и социалната политика, а и по всички медии, гръмко и с фанфари ни поднесе новината, че правителството е предвидило за тази година цели 10 милиона по Националния план за заетостта за активна политика на пазара на труда и справяне с безработицата. Най-елементарното сравнение показва, че през 2009 г. са заложени 190 млн. лв. по тази програма, а сега – 2021 г., в разгара на здравна, икономическа и социална криза тази сума е едва 83 милиона.

По данни на Агенцията по заетостта от февруари миналата година безработните са били 410 хиляди, от които 163 хиляди души са останали трайно без работа. На десетките хиляди, които загубиха работата си, им остава да се наредят на опашката на чакащите близо година подкрепа от държавата. Време е след четири години – на финала на този мандат, да Ви кажем, господа управляващи, с думи прости и факти неоспорими: Вие се провалихте в социалната сфера и обрекохте на бедност и мизерия голяма част от българските граждани, които имат нужда от държава – деца, родители, хора с увреждания, пенсионери, млади хора. Четем управленската Ви програма в социалната сфера. Какво виждаме? Шест приоритета и всеки от тях – провал. Първи приоритет – обещахте увеличаване на доходите чрез заетост по-голяма производителност на труда. Как увеличихте доходите чрез заетост, след като данните на Евростат за бедността в България са трагични?! 68% от българските семейства нямат нужните пари да живеят нормално, 65% от българските работещи получават минималната или близка до минималната работна заплата, а всеки трети българин няма необходимите средства да осигури отопление в дома Използваме данни от 2019 г., за да не кажете, че злоупотребяваме и прехвърляме вината на корона кризата. Тогава регистрирахме 40,8% най-високото ниво на икономическо неравенство от времето на Втората световна война. На фона на това, уважаеми дами и господа, ревизирахте Кодекса на труда, като увеличихте на 300 часа извънредния труд, а на 12 месеца сумираното изчисляване на работното време. Това ли Ви е производителността на труда, която е на гърба на българските работници?! Ние категорично бяхме „против“ и предложихме различен подход към политиките за доходите чрез преминаване към прогресивно подоходно облагане, диференцирани ДДС ставки за храни и лекарства, инструментариум за определяне на минималната работна заплата, защото в България заплатите са от четири до шест пъти по-ниски от средноевропейските, а производителността на труда – около два пъти. Защо? Вината за това е само и единствено на държавата. Не искам да говоря за ставката за нощен труд, която до вчера беше 25 стотинки, а от днес е едва левче. Затова милион и половина български граждани избраха да работят извън България. Вторият Ви приоритет – обещахте грижа за децата, грижа за всички деца и не само на тези в риск. Обещахте изработване на Закон за детето и семейството, който да гарантира правата на всички деца, както и промени в Семейния кодекс, с който да разширите подкрепата за осиновителите – нито Закон за детето и семейството, нито промени в Семейния кодекс. Нищо! Това го казваме не ние, казва го Националната мрежа за децата, която миналата година Ви писа среден 3 за грижата за децата! Какво казва Националната мрежа за децата – живеем в държава, която постепенно убива децата си; има възможности, има средства, но нищо не се прави; гледа се към парите, към магистралите, а това, което трябва да се вложи в бъдещето на държавата, не се прави за децата; всяко четвърто дете е изложено на бедност. Сметната палата изготви Отчет на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – 2020. Знаете ли какво пише в Доклада? Дори намаляването на населението не може да доведе до намаляване на броя на бедните деца, това означава, че усилията на държавата, насочени към факторите, пораждащи бедност сред децата, са неефективни. Трети Ваш приоритет – обещахте стабилна пенсионна система, която да гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план, обещахте и преизчисление на пенсиите. Тук мога да кажа, че провалът е още по-голям. Къде Ви е стабилността, къде Ви е предвидимостта? В момента цари хаос и няма никаква визия за защита на интересите на българските пенсионери. Проблемите се трупат, от една страна, е ножицата между старите и новоотпуснати пенсии, а от друга – изпреварващото нарастване само и единствено на минималната пенсия, според която хората с малък осигурителен принос се изравняват с тези, които са внасяли много повече и много по-дълго, а от трета – – вторият пенсионен стълб е пред провал. Да не забравяме, че замразихте и коефициента за стаж, а сигналите към младите са: няма смисъл да внасяте реалните осигуровки. Пенсионната система се превърна в инструмент за Вашите стихийни политически решения, чиито горчиви плодове ще берем всички в бъдеще. Предложихме едно балансирано и справедливо решение, което между другото го прочетох и като Ваш приоритет – преизчисление на пенсиите. Средствата ги има, но сега са във вид на предизборни помощи, което обрича голяма част от българските пенсионери на бедност и мизерия Четвърти приоритет – обещахте система за експертиза на работоспособността, да има такава, да я прехвърлите в НОИ и тя да бъде инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система. Е, по този приоритет –нищо! Ама нищо! Нула! За хората с увреждания бе създадено ново законодателство, чакано от 2012 г., да, но само дотук. Веднага започнаха ревизиите, днес това ново законодателство отлежава на трупчета, защото липсва Националната карта за социалните услуги, която беше отложена за 2022 г. За 2022 г. беше отложено и създаването на Държавната агенция за хората с увреждания. Индивидуалната оценка не е в основата на потребността на всеки един човек – такава, каквато е заложена като изискване в Конвенцията на ООН за хората с увреждания и още много, много други неща. Да не кажа, че замразихте и коефициента, с който щеше да расте възнаграждението на личните асистенти. Искам да спомена и това, че миналата година Вие взехте решение да увеличите прага на бедност само и единствено с 6 лв. за тази година. А бедните, хората с увреждания, на които този праг на бедност служи за подкрепата им и които не могат да се защитят, които са с решение на ТЕЛК от 50% до 70% неработоспособност, знаете ли какво увеличение получиха? 42 стотинки! А онези с тежките увреждания, с високия процент нетрудоспособност получиха едва 3,42 лв. на ден, с около стотинка на ден! Всичко това е факт и всичко това е шамар от министъра на труда и социалната политика, но нали помните – тя знае коя е, къде е и защо отива?! Последният Ви приоритет – приемане на система от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции. България изчезва с 50 хиляди души годишно без наличието на военен конфликт. Изложеното тук е неоспоримо. Провежданата социална политика в България доведе до по-голяма диференциация, бедност и риск от социално изключване на българите, а като добавим ниската раждаемост, високата смъртност, ниската продължителност на живота и напускащото страната работоспособно население, резултатите са трагични. Истината е тази: провалихте се! Алтернатива обаче има и от БСП я предлагаме в тези четири години, като почнем от предложенията ни за данъчни преференции за младите семейства и необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години, през цялостен пакет от мерки за подкрепа на младите хора, на възрастите, на работещите и на хората с увреждания. Такава е еднократната помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени родители. Искането ни е за увеличаване размера на: обезщетението за майчинство между първата и втората година, което да бъде изравнено с минималната работна заплата; безплатните лекарства за децата до 14 години; безплатните детски градини; навършилите пълнолетие да не плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години; задължително преизчисляване на старите пенсии с дохода за 2015 г. Има много други и бяха част от нашите алтернативни бюджети, част от визията за България и неразделна част от нашата работа през тези четири години. Социалната политика е кауза кауза с грижа за хората. Тя изисква честност, предвидимост, компетентност, тя е залог, че никой не е изоставен, че сме общество, че сме нация. Наред с всички предизвикателства през 2021 г. има и един шанс – хората най сетне да повярват, че в България може да се живее по-добре! Време е за категорични реформи, време е за истинска политика по доходите, време е за справедливо определени пенсии и за смели решения по демографския въпрос! С други думи: време е за промяна и колкото по-скоро, толкова по-добре!

Първият въпрос е от народния представител Цветан Борисов Топчиев относно проблемите с електрозахранването в населените места от община Брегово, област Видин. Уважаеми колеги, използвам случая да Ви предупредя, че

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, въпросът ми към Вас е относно проблеми с електрозахранването в населените места на община Брегово. Впоследствие разбрах, че и община Ново село е била в същото положение. положение. Като народен представител от областта при мен постъпиха много сигнали и жалби от граждани за прекъсване на електрозахранването за доста продължителен период от време от 11 до до 16 януари 2021 г. Моят въпрос към Вас е: каква е причината за тази ситуация и какво ще предприеме държавата, за да спре този проблем в региона и да не се получава повече така? Благодаря Ви много, господин Топчиев. Уважаема госпожо Петкова, заповядайте.

населените места от община Брегово, област Видин попадат в лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и се захранват от четири броя изводи средно напрежение – изводите „Тимок“, „Комуна“, „Кладенци“ и „Кошановци“. За целите на настоящия отговор беше изискана информация от „ЧЕЗ Разпределение“ за броя на възникналите аварии и предприетите действия от страна на На базата на постъпилата информация от „ЧЕЗ Разпределение“ Ви информирам следното: вследствие на обледеняване на проводници, обилни снеговалежи, навявания и паднали дървета за периода от 9 до от 9 до 15 януари 2021 г. са настъпили множество аварии по електроразпределителната мрежа, в това число скъсани проводници и счупени стълбове по мрежата за средно и ниско напрежение.

село Куделин, село Косово и село Ракитница. Засегнати са 34 трафопоста и приблизително 3597 клиенти. Към края на деня на 12 януари електрозахранването на град Брегово, село Балей, село Връв, село Делейна, село Калина и Куделин е възстановено. В селата Косово и Ракитница обстановката е е била значително по-сложна и с много по сериозни последствия върху електроразпределителната мрежа. От „ЧЕЗ Разпределение“ съобщават за скъсани проводници на 24 междустълбия на захранващ електропровод, голям брой паднали дървета, обледенявания на 30 см в диаметър и непроходими пътища. След отстраняването на тези повреди електрозахранването е възстановено в селата Косово и Ракитница. За периода от 9 до 15 януари 2021 г. на територията на община Брегово електроразпределителното дружество информира, че са възстановени над 70 междустълбия по мрежи средно напрежение и над 200 междустълбия по мрежи с ниско напрежение. Отстранени са над 200 броя дървета, паднали извън сервитутните зони на електропроводите върху проводниците в следствие на обилния мокър сняг. Подменени са над 70 броя изолатори и конзоли по мрежи средно напрежение. Във връзка с необходимостта от развитие на електроразпределителната мрежа и с цел повишаване качеството и сигурността на електроснабдяването Министерството на енергетиката изиска информация от

на изискуемите минимални разстояния между короните на дърветата и проводниците, които ще продължат и през 2021 г. Дружеството информира, че е извършило частичен ремонт на мрежа ниско напрежение на трафопост 5 в Брегово. Извършено е заснемане на шест трафопоста на територията на община Брегово

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора, но в него не виждам какви мерки ще предприеме държавата това да не се случва повече. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за енергетиката министърът определя със заповед задължителните показатели за степента на надеждност и снабдяването с електрическа енергия, както и мерките за покриването им. Също така в чл. 75 министърът на енергетиката провежда предварителен, текущ и постоянен контрол за готовността на енергийните обекти за работа при бедствия и военно положение,

много неудобства – да нямат отопление посред зима и посред пандемия, да нямат вода, да нямат храна – някои нямаха и храна. Хората ми се обаждаха за това.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Топчиев, ще си позволя да не се съглася с Вас. Тези разпоредби от Закона за енергетиката, които Вие цитирахте, касаят следната правна уредба: чл. 4 от Закона за енергетиката касае така наречения студен резерв и той е ангажимент на министъра по отношение сигурността на системата, по отношение на производството на електрическа енергия. Тоест това са необходимите мощности, които трябва да бъдат определени, така че да бъде гарантирано производството на електрическа енергия. Тук говорим за дейността на едно частно частно дружество, което се занимава с дейността по разпределение, така че това са съвсем различни дейности. Тази дейност е лицензионна, тя се контролира и съответно нейните параметри се определят в рамките на общите условия от Комисията за енергийно и водно регулиране, така че всичко онова, което е необходимо да направи държавата, тя го е направила като контролни механизми. Преди малко Ви съобщих, че през месец февруари ще бъде извършена проверка от контролните органи на Министерството на енергетиката. Тази проверка ще бъде извършена на основание чл. 75 от Закона за енергетиката, който Вие цитирахте. Тази разпоредба касае проверка по отношение техническото състояние на тази енергийна инфраструктура. Така че всичко онова, което е в рамките на компетентността на държавата, се прави и ще продължи да се прави и в бъдеще. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Петкова. Вторият въпрос към Вас е от народния представител Кристиан Вигенин. Заповядайте, господин Вигенин.

Благодаря. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, на 7 ноември 2017 г. – три години и половина след дадено от Министерския съвет разрешение и три правителства по-късно, в качеството Ви на министър на енергетиката сключвате договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Иглика“, разположена в землищата на селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково – община Болярово, и селата Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково – община Елхово. Площта на терена Става въпрос за предполагаемо находище на злато, като проучване е правено още преди 1989 г. Договорът е подписан въпреки факта, че площ „Иглика“ обхваща защитени зони по Натура определена за опазване на дивите птици; „Дервентски възвишения 1“ и „Дервентски възвишения 2“ – определени за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна; „Западна Странджа“ и „Язовир Малко Шарково“ – определени за опазване на дивите птици. На същата територия има и девет археологически недвижими културни ценности три късноантични крепости, една базилика, два манастира, късноантично селище и две надгробни могили. Договорът е сключен с ООД, с адрес на управление апартамент в жилищен комплекс „Младост“ и капитал 100 лв. Пропускам част от нещата, които съм написал, тъй като междувременно – след като използвах информацията за въпроса, са настъпили нови преобразувания на собствеността в края на 2020 г. и вече започвам да се обърквам кой, какво и как притежава и как се преобразуват фирмите в случая. Така или иначе дейността им се активизира през втората половина на 2020 г. и дори без знанието на собствениците фирмата влиза в имотите им и започва измервания, което, естествено, създава конфликт между собствениците на земеделска земя и ловците. За въпросния договор и предстоящите проучвания не са информирани предварително засегнатите общини, нито гражданите са имали възможността да се произнесат. Уважаеми господин Председателстващ, ще си спестя времето от отговора. Трябват ми още 30 секунди. Половината население на община Болярово се подписва в подписка за прекратяване на действията по проучване и експлоатация на находището, а Общинският съвет отказва да одобри в бъдеще каквито и да е устройствени планове, определящи територии за добив на метални полезни изкопаеми. Като се присъединявам към думите на кмета на общината Христо Христов, че хората са по-важни от златото, моля да ми отговорите на следния въпрос: имате ли намерение да предизвикате проверка на обстоятелствата около прехвърлянето на собствеността между сключилото договора дружество и новите дружества и да предприемете действия по прекратяване на договора въз основа на предвидените в него клаузи – те го позволяват, отчитайки и позицията на гражданите на община Болярово? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН

разрешението за търсене и проучване на площ „Иглика“ е издадено на 10 март 2014 г., като неговото издаване е предшествано от провеждане на законоустановената процедура по реда на Закона за подземните богатства. В това число са проведени следните процедури: в периода август – септември 2013 г. е проведена предвидената по чл. 26 от Закона за подземните богатства предварителна съгласувателна процедура с компетентните министри, отговарящи за опазване на националната сигурност и отбраната на страната,

в периода месец ноември – месец декември 2013 г., е пристъпено към следващия етап от процедурата, а именно съгласуване с всички членове на Министерския съвет по реда на чл. 32 от Устройствения правилник. Получените становища от всички министерства отново са били положителни, като са направени някои бележки и предложения, които са приети и са заложени като задължения за дружеството титуляр в сключения с него договор. Изпълнено е изискването на чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства – с писма от 19 март 2014 г. издаденото разрешение е изпратено на кмета на община Болярово и на кмета на община Елхово, като отново не са получени възражения от съответните местни власти. Разрешението за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Иглика“ е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 32 от 8 април 2014 г. В законоустановения двуседмичен срок не са постъпили жалби срещу издадения административен акт, включително от кмета на община Болярово, когото Вие преди малко цитирахте. Именно на основание посоченото разрешение и проведената законоустановена процедура, през месец ноември 2017 г. е сключен договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми по чл. 2, ал. 1 т. 1 от Закона за подземните богатства. Договорът е влязъл в сила след положително решение по оценка на съвместимостта на цялостния работен проект за търсене и проучване с предмета и целите на попадащите в площта защитени зони по Натура 2000, съответно от Министерството на околната среда и водите. Относно изложените във Вашия въпрос обстоятелства във връзка с прехвърляне на собствеността между сключилото договора дружество и ново дружество следва да отбележим следното: съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за подземните богатства разрешения за търсене и проучване или за проучване се предоставят на физически и юридически лица, регистрирани като търговец, който докаже наличието на необходимите за извършване на съответните дейности управленски и финансови възможности. Към заявлението на дружеството – титуляр на разрешението, са приложени документи, удостоверяващи изпълненията на посочените изисквания. Обстоятелството, че е вписана промяна по отношение на собствеността на капитала на дружеството титуляр не е основание за прекратяване на договора. Контролът на подобни обстоятелства не попада в материалната компетентност на министъра на енергетиката съгласно Закона за подземните богатства. Визираната хипотеза не се припокрива с прехвърлянето на права и задължения по реда на чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона, за което абсолютна предпоставка се явява наличието на разрешение от министъра на енергетиката. Редно е да се отбележи, че на този етап за добивни работи в площ „Иглика“ не следва да се говори. Подписаният договор е за търсене и проучване и като такъв дава права на компанията да извърши единствено изследователска програма, с цел търсене и оценка на евентуални находища на руди. В случай на получаване на положителни резултати от това проучване компанията може да предложи за регистрация търговско откритие. Съгласно чл. 21, ал. 7, т. 2 от Закона за подземните богатства удостоверение за направено търговско откритие може да бъде издадено само след предоставено от титуляра на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда,

В заключение това, което можем да кажем, е: в случай че има такова търговско откритие, разбира се, трябва да бъде направена задължителна оценка на въздействието върху околната среда. В рамките на тази процедура всички заинтересовани страни, включително местните власти и хората, ще имат възможност да изразят своето мнение и становище. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Петкова. Господин Вигенин, ще имате ли реплика? Предполагам си спомняте, че ми обещахте, че половината от времето си изядохте с въпроса? Ще бъда наистина стриктен. Благодаря. Аз също. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Разбира се, очаквах този отговор, който давате. Естествено, има време, което е пропуснато – дали поради незнание, дали поради подценяване на въпроса, и видимо процедурата е стигнала до положение, в което трудно може да се прекрати на този етап. Това, което бих искал да чуят и гражданите на двете общини, е, че независимо от етапа, в който сега се намира евентуалното бъдещо проучване, което предстои да бъде направено, добивните дейности не могат да започнат без редица допълнителни действия, тоест този процес все още може да бъде спрян, тъй като откритият способ на добивните дейности е изключително мръсен. землищата, на които са планирани проучванията от 2017 г., са селата Воден, Шарково, Горска поляна. Землищата на селата, чиито животни бяха избити през 2018 г., са отново Воден, Шарково, Горска поляна.

Това е един абсолютен геноцид към хората там и последното, от което имат нужда, са тези добивни дейности. Аз обещавам и на тях, че този въпрос няма да бъде оставен така и ще направя необходимото такива добивни действия там да няма, но тези неща ще ги правим тогава, когато им дойде времето. Благодаря за отговора.

отново бих желала да подчертая следното: тук не говорим за договор за концесия – ние сме на етап търсене и проучване. Ето го писмото от 2014 г. до кмета на община Болярово, с което той официално е информиран за това, което инвеститорът предлага да бъде направено. Отговор или изразено отрицателно становище не е постъпило. Мога да Ви предоставя цялата съгласувателна процедура с всички писма до съответните компетентни институции и техните отговори. Използвам случая, за да уверя и Вас, и жителите на община Болярово, на община Елхово, че нашият основен приоритет е да се съхрани животът и здравето на хората. В случай че в резултат на търсенето и проучването се стигне до търговско откритие и стартира процедурата по предоставяне на концесия,

въпроси към Вас. Преди въпросите към министър Терзийски и министър Аврамова декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Уважаеми български граждани, тридесет и няколко години след мрачното управление и гладната зима, останала в народното творчество след управлението на БСП, трябва да бъде припомнена. Тогава българските граждани – българските пенсионери и българските работници, се редяха за стоки от първа необходимост в гладната зима на 1996 – 1997 г. Тогава българските пенсионери получаваха 3 долара пенсии – завидните в кавички. Българските работещи, българските трудещи се получаваха заплати от порядъка на 5 – 6 долара. Тази срамна зима и този срамен спомен от управлението на БСП трябва да бъде припомняно на младите български граждани. Говорейки за социална, здравна и политика по доходите, аз искам да спомена направеното през последните десет години и в частност последните четири от управлението на кабинета Борисов 3. Изсветляването на икономиката и намаляването на контрабандата до нива, най-ниски в Европа до 3% на цигарите, при завещани 35 от 2009 г. контрабанда на цигари в България и на други акцизни намаляването до такъв мащаб, най-нисък в Европа, на 3%, позволи в българската хазна да влезнат средства, които да бъдат разходвани за увеличението на пенсиите на българските граждани, за социална политика, за здравна политика. Минималните работни заплати бяха плавно повишавани спрямо тенденцията на ръста на българската икономика, която произвежда от 66 млрд. лв. в 2009 г., над над два пъти повече българската производителност и произвеждащото в българската икономика – до над 123 млрд. лв. в началото на кризата от ковид. Събраните приходи в хазната многократно надвишават тези събирани през началото на управлението на първия мандат на Борисов. Именно това показа изсветляването на българската икономика, запушването на дупките, в които изтичаха милиарди левове, които трябваше да бъдат отделяни за български пенсии, за българските лекари, за строежа на нови отделения, училища, спортни зали. Да не говорим за постигнатото строителство – над 400 км магистрали за последните десет години, аналог в българската история. В предишните 30 – 40 години не са били построени толкова. Говорейки за политиката по доходите, социалната политика, социалното подпомагане и средства за интеграция само последното правителство на Борисов е направило повече, отколкото всичките правителства на БСП досега са направили за българските граждани в затруднено положение и за българските пенсионери. Минималната работна заплата е 650 лв. от тази година, като в започването на мандата беше 460 лв. Минималната пенсия на българския пенсионер, който се е трудил цял живот, беше 150 лв. Но да припомним ниския старт, който имахме – трите долара от 1996 – 1997 г., до 300 лв., които българският пенсионер получава като минимална пенсия от 2021 г. Пак благодарение на управлението на правителството на Борисов 3 и събраните средства в българската държава, в българската хазна 50 лв. в последните няколко месеца са в помощ на българските пенсионери, които е поет ангажимент и са осигурени средства да бъдат изплащани през всичките месеци на ковид кризата. Малка, но огромна помощ за българските пенсионери, които от БСП многократно са оставяни да се редят на опашки за хляб и да нямат с какво да се отопляват, препитават и средства за лекарства. Средствата, които българската държава по политиката на доходите, която провежда правителството на Борисов, не може да оставим на заден план и това на българския педагогически персонал, чийто доходи бяха увеличени двойно спрямо началото на мандата. Поет и изпълнен ангажимент от правителството на Борисов.

Всички лекари, всички санитари, всички медицински сестри от началото на тази година имат съответно увеличение на възнагражденията на медиците ни с 600 лв., на медицинските сестри с 360 лв., и на санитарите със 120 лв. това не трябва да бъде забравено, че е постигнато благодарение на запушване на дупките в българската икономика и по-голямата производителност, новите инвестиции, които в България в последните години създадоха стотици хиляди нови работни места, и то с висока висока добавена стойност. Затова нашата икономика произвежда много повече спрямо десет години назад. Средната работна заплата в 2009 г. е малко над 600 лв., докато при началото на ковид пандемията беше над 1240 лв. безработица, която сега имаме поради ковид кризата, е една от най-ниските в Европа. Но да си припомним началото на 2020 г., преди ковид кризата, когато българските производители и българската сфера на услугите не можеха да намират персонал. Безработицата в България беше в порядъка на 3,9%. Тези неща не трябва да бъдат забравени. Още повече – социалното подпомагане и интеграция, което в последните няколко дни се коментира, мисля, че е важно да отбележим, че наистина имаше двойно увеличение в сферата на изплащане на тези средства. Те отиват за български граждани, които сами не могат да се грижат за себе си или са в затруднено положение. Държавата не ги е забравила и никога няма да ги забрави. Няма да се върнат тези мрачни времена, надявам се никога повече, в българската история, както се върнаха назад при управление на Българският бизнес и българските работещи бяха подпомогнати със средства над 2 млрд. лв. до момента, когато се търсят и се осигуряват нови средства за продължаване на програмите за заетост за българските работещи, защото се надявам с общи усилия здравната криза да отмине и българската икономика бързо да се възстанови. Но за тази цел трябва да запазим българските работещи в България

че в България и в момента, дори в тази криза, виждаме в последните седмици стриктното спазване, макар на най-либералните ограничителни мерки за граждани и за бизнес в Европа. Българската тенденция е в българските болници всеки ден и все по-малко да бъдат регистрирани болните от коронавирус. Надявам се с дружни усилия тази тенденция да се запази. Навременната ваксинация и превенция са изключително важни, но след това да мислим за възстановяването на българската икономика и българските средства, които трябва да достигат до българския бизнес.

Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Наистина е хубаво да не се забравя. Явно предизборната кампания започна. Нека тя да бъде състезание на отчети за свършената през годините работа, а не на нови празни обещания. Продължаваме с въпросите към министър Терзийски. Първият въпрос към него ще бъде от народния представител Иван Иванов. Заповядайте, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, навечерието на изборите, които ще се проведат на 4 април 2020 г., за пореден път отваряме една тема, която е изключително важна и до голяма степен тя определя отношението на българските граждани към резултата от изборите, именно честността на вота, начина на тяхното провеждане. В тази ситуация една от най-тежките и най-сериозните роли в осигуряване честността на изборите е на Министерството на вътрешните работи. Всички сме свидетели как през годините на всички избори едни и същи фигури, едни и същи лица тичат, бягат, купуват гласове, товарят се в ромските махали автомобили, разнасят се по секциите, прокурорски проверки и всякакви други нарушения на изборното законодателство, които отблъскват и утвърждават българските граждани все повече и повече да участват в този процес, който накрая завършва тук с 240 народни представители и рейтингът на тази институция се срутва с всеки следващ избор. В тази връзка искам да Ви задам следния въпрос: какви действия и каква организация предвижда ръководеното от Вас ведомство за обезпечаването на нормалното провеждане на изборите за народни представители и Народно събрание, които ще се проведат на 4 април 2021 г., в посока да ограничите купуването на гласове, контролирания вот и всякакви други опити за въздействие върху избирателите и изкривяването на изборния резултат? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин Терзийски, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, основните приоритети пред Министерството на вътрешните работи в периода на подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 г., са както следва. На първо място, гарантиране на сигурността и законността на изборния процес, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност. Това са традиционните задължения на Министерството на вътрешните работи, свързани с изборния процес. Тяхната основна задача е да гарантират честността на вота и правата на всички български избиратели. През тази година обаче пандемията от COVID-19 ни поставя и още едно предизвикателство – противоепидемичните мерки, предприети от здравните власти, за да гарантират живота и здравето на всички български избиратели. В този смисъл ключовите думи за нас са ефективното взаимодействие, за да бъдат изпълнени законовите предписания, давани от Вас като законодатели. Имам предвид ефективното взаимодействие на всички наши звена както с институциите, пряко ангажирани с организацията, провеждането и законността на изборите като ЦИК и прокуратурата, така и със здравните власти като регионалните здравни инспекции. За изпълнение на задачите, свързани с провеждането на изборите, в Министерството на вътрешните работи е създаден оперативен щаб под ръководството на главния секретар. Изготвен е план, съдържащ конкретни организационни и управленски мерки. Със сили и средства ще гарантираме охраната на масовите прояви, помещенията за печатане и съхранение на изборни книжа, изборните секции, транспортирането на книжата и техническите устройства за машинно гласуване, както и много други. Ще се извършват проверки и на пожарната безопасност в обектите, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, като сгради, печатници, изборни секции. Оперативно-издирвателните органи ще работят в направление превенция, разкриване, пресичане на престъпни деяния против политическите права на гражданите, терористична дейност, участие в купуване на гласове, кибератаки и други тежки престъпления. Отчитайки като успешна практика, отново ще бъде открита денонощна телефонна линия на Министерството на вътрешните работи и имейл адрес, на който гражданите могат да подават сигнали за нарушение на изборния процес в периода на подготовка, в дните на произвеждането и след приключване на изборите. Ще се извършват незабавни проверки на всеки получен сигнал. Добрата координация и взаимодействие между МВР, Прокуратура, ДАНС и останалите институции, ангажирани с осигуряване на реда спазването на законността в страната, е предпоставка за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права. Важен акцент от оперативното взаимодействие е провеждане на регулярни срещи между представители на областните дирекции на МВР и органите на прокуратурата по места. Също така се планират и провеждат регулярни срещи и с областните управители и кметовете, целящи постигане на високи резултати в охраната на изборния процес. МВР осъществява взаимодействие с Централната избирателна комисия при изпълнение на нейните решения, съгласно утвърдените срокове. В хода на изборния процес Столична дирекция на вътрешните работи и областните работи на Министерството на вътрешните работи са в непрекъсната координация с районните и секционните избирателни комисии, което способства за извършване на оптимални разчети при използване на полицейските сили и средства. Създава се организация за издаване в съкратени срокове на лични карти и удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти и паспорти на български граждани. (Председателят дава сигнал, участието в изборите на лица, непритежаващи валидни документи за самоличност в изборния ден. От Медицинския институт на МВР се организират избирателни секции и се съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели и се уведомява общинската уведомява общинската администрация за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. С оглед на пандемичната обстановка и гарантиране на спокойното и безопасно протичане на изборния процес на всички служители, участващи в обезпечаване сигурността при провеждане на изборите, ще бъдат осигурени лични предпазни средства. Благодаря Благодаря Ви, господин Терзийски. Господин Иванов – право на реплика. Заповядайте. господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, Вие точно и ясно изредихте законовите задължения на Министерството на вътрешните работи по време на изборите. За съжаление, нашите наблюдения и не само нашите, но и на българските граждани, че през последните години тези задължения на Министерството на вътрешните работи в частта престъпления против политическите права на гражданите, купуването на гласове и така нататък някак си остават на заден план и биват пренебрегнати. Още повече, имате едно предизвикателство и ако можем да чуем от Вас – от трибуната, с последните промени в Закона за извънредното положение, в който ще има мобилни секции. Как ще осигурявате охраната на тези мобилни секции точно? Защото на мен не ми ясно с кои служители ще го правите, когато влизате в домовете на карантинирани лица – при болните. И един доста сериозен, щекотлив въпрос, който витае напоследък, в общественото пространство. Един Ваш предшественик, вторият човек в партията ГЕРБ, от която сега сте министър, заяви – той беше Ваш началник, Вие сте били служител, че е необходима ротация на областните директори на Каква е причината за тези негови изявления, явно има нещо зад тези думи?! Как ще реагирате на подобно твърдение, защото е бил министър на вътрешните работи от квотата на ГЕРБ, вторият в партията?! И най-вече ме интересува как ще

поставихте няколко въпроса. Първо, по отношение на охраната на подвижните… Новите мобилни, старите подвижни. Организацията на работата на полицейските органи за охрана и обезпечаване на изборния процес няма да бъде по-различна от от предишните провеждани избори. Знаете, че машинно гласуване беше провеждано и на изборите за Европейския парламент. Да, наистина сега техният брой ще бъде повече, най-вероятно ще са необходими повече ресурси и полицейски служители, но аз Ви уверявам, че ние ще се справим по отношение на логистиката и транспортирането, и организирането, и охраната. По отношение на втората част на Вашата реплика – няма да коментирам бивши вътрешни министри. Имах възможността вчера в една обществена телевизия да кажа, че всички директори на областни дирекции на вътрешните работи са дългогодишни професионалисти, които са извървявали своята кариера стъпка по стъпка и са преминавали от едно ръководно на друго ръководно ниво,

тяхната безпристрастност и техния авторитет, който имат сред техните подчинени служители. Да не забравяме, че освен директорите на освен директорите на областните дирекции на МВР, включвам тук и Столичната дирекция на вътрешните работи, имаме и над 170 началници на районни управления, които също са извървели един дълъг път в своето кариерно развитие и на които началници на районни управления се крепи организацията, преди, по време и след провеждането на изборите. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Благодаря и на колегата Иванов за хубавия въпрос в предизборната кампания. Продължаваме с въпроси към министър Аврамова, като първият от тях е от господин Георги Александров и господин Христиан Митев. Не зная кой от двамата ще излезе да развие въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! За да не повтарям директно изложението, което сме направили с колегата, приветстваме всички усилия, които Министерството извършва по изграждането и рехабилитацията на съществуващата транспортна инфраструктура на територията на Варненска и Бургаска области. Всъщност основните ни въпроси са три. Първият – на какъв етап са дейностите по планирането и изграждането на автомагистрала „Черно море“ на територията на двете области? Вторият въпрос – предвидени ли са транспортни връзки, свързващи други елементи от пътната инфраструктура, тоест други пътища с настоящите планови проекти на автомагистрала „Черно море“, с които да се изведе трафикът, особено на тежкотоварни автомобили извън населените места в двете области? Това сме го пропуснали, че

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Александров, уважаеми господин Митев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Автомагистрала „Черно море“ е естествено продължение на автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, свързвайки и главните източни центрове по Черноморието – Бургас и Варна. Нейното строителство е започнало през 70-те години на XX век, като от трасето са изградени около осем километра. Изграждането на автомагистралата е от особена важност не само на регионално ниво. Свързването на основните пътни направления от Северна и Южна България чрез автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас, както и на туристическия поток до цялото Черноморие. периода 2001 – 2013 г. неколкократно са възлагани предпроектни проучвания, с които да бъдат разработени варианти за проект на трасе на автомагистрала „Черно море“. Възложено е изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, изготвен е анализ разходи – ползи, направено е и предпроектно проучване за обход на град Варна. Въпреки посочените разработки, финален вариант за автомагистралното трасе, свързващо автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Тракия“, включително решение по ОВОС към момента няма. Отчитайки значението на обекта, през изминалата 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе действия за изработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно геоложки проучвания и подробен устройствен план – Парцеларен план на автомагистрала „Черно море“. На 26 октомври 2020 г., след проведена процедура по ЗОП, бе сключен договор с изпълнител за изпълнение на горните дейности. Стойността на договора е 9 млн. 516 хил. лв. с ДДС. Посочените проучвания в периода 2001 – 2013 г. дават добра база за по нататъшен анализ и обосновка на Проекта. Предвижда се новото трасе да започва от автомагистрала „Хемус“ около село Слънчево, пресичане на Варненско-Белославското езеро, обход на град Варна, връзка около село Приселци със съществуващо трасе на магистралата и оттам до автомагистрала „Тракия“ с връзка около село Ветрен. Автомагистрала „Черно море“ няма да преминава през населените места и курортните комплекси. В проектната разработка се обръща специално внимание за възможностите за осъществяване на връзки между магистралата с прилежащите населени места и с изградената пътна инфраструктура. На подходящи места ще бъдат проектирани пътни връзки към курортните комплекси по цялата черноморска ивица. В проектната разработка ще се даде решение за пресичане на Варненското и Белославското езеро на най благоприятното място, съобразено с възможностите за осъществяване на връзки с автомагистрала „Хемус“. За осигуряване на достъп между земеделските и горските територии, разположени от двете страни на автомагистралата, ще бъде предвидено безконфликтно преминаване. Срокът за изпълнение на проектно проучвателните работи е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране без съпътстващите процедури и е разделен на три проектни етапа. Първият от тях е 190 календарни дни, вторият – 130, и третият етап е до окончателното завършване – 45 календарни дни, като към момента се разработва първият междинен етап. След предаване на разработката в изискващия се обем и съдържание и приемане на решение от Експертния технико икономически съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за избор на целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка при отчитане на всички екологични аспекти ще бъдат предприети действия за провеждане на приложимите процедури в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. След изработване на доклади по ОВОС и постановяване от компетентния орган на окончателно решение по тях ще бъде изработен и пълен проект по одобрения вариант. Приключвам, господин Председател. Изработването на ПУП – Парцеларен план, е от съществено значение и за теренното обезпечаване на строителството. Въз основа на изготвения разширен идеен проект ще бъде обявена и процедура за възлагане на строителство на автомагистрала „Черно море“. С изграждането на обекта ще завърши автомагистралният пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на правителството. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България – автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Тракия“, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете големи пристанища. Автомагистрала „Черно море“ е сред стратегическите инфраструктурни проекти на страната ни. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Аз благодаря за отговора. В интерес на истината това е първото правителство може би от доста време, което предприема реални стъпки за реализирането на автомагистрала „Черно море“. Вие правилно посочихте в отговора, че от 2001 – 2013 са правени такива опити, но за първи път реално започват стъпки първо за проектиране и след това, разбира се, изграждане на тази автомагистрала. Да, тя ще завърши не само автомагистралния пръстен на страната, но е и от изключително важно значение за икономиката не само поради това, че ще свърже пристанище „Бургас“ с пристанище „Варна“ и ще интензифицира транспортния трафик между двата големи областни центъра, съответно по Северното и по Южното Черноморие, но и също така ще подпомогне развитието на туризма и в югоизточната част на страната. Затова ние адмирираме тези усилия и се надяваме, разбира се, в максимално

за проектирането. Разбира се, след това предстои още много работа, свързана и с оценката там, където трябва да бъдат съответно отчуждавани имоти. Но смятам, че в това отношение Народното събрание направи доста, за да могат да бъдат облекчени в максимална степен процедурите по отчуждаване, така че автомагистралата да стане факт. Надявам се, без значение след изборите на 4 април кой ще управлява, това да остане приоритетен стратегически проект. Той е важен не само за Черноморието, не само за Бургас, за Варна, а и за цялата страна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН

Следващият въпрос към министър Аврамова е от народния представител Николай Тишев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, получих множество сигнали от жители на община Поморие за компрометиране на новоизградения обходен път и липса на изградена отводнителна инфраструктура В приложените към въпроса ми снимки ясно се вижда, че новоизградените подлези за преминаването на селскостопанска техника и на животни са наводнени и съответно не могат да бъдат използвани. В тази връзка въпросите ми към Вас са: ще бъде ли изискано от изпълнителя да възстанови щетите, да изгради и съответно подобри необходимата инфраструктура? Как е допуснат в експлоатация обектът, след като видимо при първите по-обилни дъждове част от него става нефункционална? Ще има ли санкции за изпълнителя?

подлези, където би трябвало да минават хора, животни и селскостопанска техника, могат да съперничат с каналите във Венеция. Така че с особен интерес ще изчакам Вашите отговори.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Тишев, обект път 1-9 Слънчев бряг – Бургас, обход на град Поморие, от км 270 до км 222 има подписан Констативен акт № 15 на 15 декември 2020 г. Движението е пуснато с проект за временна организация и безопасност, съгласуван със сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас. Максимално допустимата скорост за участъка е до 70 км в час и за обекта все още няма подписан Протокол – образец № 16. Към днешна дата няма издадено разрешение за ползване. Относно конкретиката на Вашия въпрос – ще бъде ли изискано от изпълнителя да възстанови щетите, Ви информирам, че в резултат на обилните дъждове на територията на община Поморие, област Бургас, през първото и второто десетдневие на януари 2021 г. се получи, както и Вие подчертахте, подчертахте, завиряване в най-ниските теренни части и зони около новоизградения обход на град Поморие. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела своевременни действия по изпомпването на събралото се количество дъждовна вода, като след извършване на дейностите е констатирано, че продължава да се събира вода, за което спомага и отвеждането на вода от прилежащите терени. На 25 януари 2021 г. бе направена инспекция на обекта с представители на Агенцията, изпълнителя и строителния надзор. Комисията констатира следното: невъзможност за преминаване на моторни превозни средства през част от напречните съоръжения, селскостопански подлези и водостоци поради запълването им с вода и наноси от земни маси вследствие на обилните дъждове. При част от съоръженията се наблюдава свличания на земни маси от скатовете на околния изкоп при подходите и компрометираните части от елементите на пътния профил. Комисията е констатирала, че възникналите проблеми и компрометирани елементи от пътния профил са вследствие на голямото количество дъжд за кратък период от време. Това не е обвързано с изпълнението на строително-монтажните работи, с оглед на което няма основания Агенция „Пътна инфраструктура“ да налага санкции на изпълнителя. Строителят ще предприеме действия за възстановяване на засегнатите елементи на пътния профил, спазвайки технологията на изпълнение на строително-монтажните работи, след достигане на оптимално водно съдържание на пътния насип и при подходящи метеорологични условия за собствена сметка.

ще си останем само с това. Видно от констатациите е, че имаме некачествено строителство, тъй като дори след изпомпването на водата, тя продължава да се събира в тези ниски части. Когато се изгражда такава инфраструктура, все пак трябва да се предвиди, че в България понякога падат и обилни валежи и това би трябвало да е заложено в проекта. От отговора, който чух, разбирам, че санкции към изпълнителя няма да има, освен че той ще направи някакви подобрения, което не е санкция. В тази връзка идеята на санкцията, която да налага държавният орган, е такава, че в следващи периоди и при следващ проект на изпълнителя на такива инфраструктурни проекти да не се допуска подобен

някакво наказание. То е видимо, че тези части на пътя не могат да се използват и ако имаме още един силен дъжд лятото, отново ще ги затваряме и ще изпомпваме. Все пак сме XXI век. Благодаря. Благодаря, господин Тишев. Госпожо Министър – за дуплика. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Тишев, по повод отводняването на цялото пътно съоръжение търсим трайно решение. Преди няколко дни при мен беше направена голяма среща с представители на община Поморие, с кмета на община Поморие, с представители на община Бургас. Във времето назад, когато са връщани земеделските земи, никъде не са отбелязвани като тежест отводнителните канали, които са изключително важни за тези територии, както в Бургаско, така и там, където сме построили това пътно съоръжение – обхода на град Поморие. Това, около което се обединихме на тази среща, е да търсим трайно, дългосрочно решение за отводняване на големи площи, включително и земеделски земи. Тук не става въпрос за отводняване само на пътното съоръжение и на водните количества, които са върху пътното платно, тук става въпрос за отводняване на големите терени, което изисква трайно решение – проектиране и изграждане на отводнителна система, която трайно да разреши въпроса. Защото отводняването на земеделските земи ще продължи да стои като въпрос както при обхода на Поморие, така и при обхода на Бургас, на който стартираме изграждането му. Така че търсим съвместно

третия въпрос към министър Аврамова. Въпрос от народния представител Манол Генов относно лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на село Брестовица, община Родопи, област Пловдив през последните няколко месеца. Заповядайте, господин Генов.

през последните няколко седмици в село Брестовица, община Родопи, област Пловдив, имаше няколко протеста на местни жители за лошото качество на доставяната питейна вода.

расте и недоверието към институциите, които са ангажирани с този проблем, като принципал на ВиК оператора, който има ангажимента да доставя и да извършва тази услуга в

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Генов, проблемът е констатиран в началото на миналата година. Водоснабдяването на село Брестовица и село Кадиево, община Родопи, се осъществява от Водоснабдителна система „Брестовица“ с подземни води от тръбни кладенци, разположени в терасата на река Въча – три броя тръбни кладенци за село Брестовица, един брой за село Кадиево. На терасата на река Въча, в близост до село Кадиево, е разположена Помпена станция „Брестовица – 1“. През месец февруари 2020 г. и при проведени редовни лабораторни изследвания от „Водоснабдяване и канализация“ – Пловдив, което извършва ежемесечен мониторинг на подаваната вода за питейни нужди на територията на област Пловдив, е установено завишено съдържание на манган в три броя сондажни кладенци на Помпена станция „Брестовица – За констатираните отклонения във водоизточника Дружеството незабавно е информирало компетентните органи. Със заповед на РЗИ – Пловдив, водата в мрежата на село Брестовица е обявена за негодна за питейни нужди. От своя страна ВиК – Пловдив, предприема мерки за ограничаване на съдържанието на манган чрез аериране на водния поток и впоследствие на филтрирането му, монтирайки самопочистващи филтри. Също така операторът е осигурил питейна вода на населението чрез три водоноски, разположени в село Брестовица. За установяване на генезиса на увеличените манганови съединения във водата на село Брестовица ВиК – Пловдив, предприема също и следните действия: извършва проверка на място, при която е констатирано, че поради изградената мини ВЕЦ „Кадиево“ и прилежащ праг на река Въча е завирена речната тераса в зоната на Помпената станция. Вследствие на това не е осигурен нормален отток на реката и се е получило заблатяване на поречието ѝ в зоната на завиряване. Това е довело да промяна на показателите на добиваната вода от кладенците за водоснабдяване на село Брестовица. Извършено е обследване на довеждащата и разпределителна мрежа, с което е констатирано, че по стените на водопроводите има манганови отлагания. Във връзка с това и по настояване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, община Родопи е възложила проучване и проектиране на реконструкция на водопроводите, обслужващи селото. Със заповед от 20 август 2020 г. на областния управител на област Пловдив е назначена Междуведомствена комисия за установяване на източника на замърсяване на водата с манган и други вредни вещества. След извършен оглед Комисията е изразила становище, че хидроложките промени в реката са настъпили в резултат на изградената мини ВЕЦ „Кадиево“, като водната площ, водното огледало, образувана след преграждането на водното течение, е значително по-голяма от тази в изготвения и одобрен Подробен устройствен план за обособяване на поземлени имоти, представляващи водоем и водно огледало. Въз основа на съставения протокол са възложени технически експертизи и геодезическо заснемане. Със заповед на кмета на община Родопи за мини ВЕЦ „Кадиево“ има одобрен Подробен устройствен план от главния архитект на община Родопи през 2012-а и 2013 г. Има издадени разрешения за строеж. След реализирането на строежа през 2015 г. от ДНСК е издадено и разрешение за ползване.

строителен контрол – Пловдив, извършена по документи и чрез оглед на място на 15 януари тази година, са следните: до момента не са постъпвали сигнали за извършено незаконно строителство от собственика на мини ВЕЦ „Кадиево“ или други нарушения на разпореди на Закона за устройство на територията; не са образувани преписки и предприети действия срещу възложителя. В процеса на съгласуване на Проекта има издадени разрешителни и съгласувателни становища от компетентните органи – „Басейнова дирекция“, „Източнобеломорски район“, Министерството на здравеопазването, ВиК – Пловдив, и други. При огледа не е констатирано наличие на допълнително извършени строителни и монтажни работи след въвеждане на строежа в експлоатация. За определяне съответствието на площта на водното огледало с одобрената по проекта площ РДНСК изразява становище, че е необходимо да се изчакат резултатите от техническите експертизи и възложеното геодезическо заснемане въз основа на проверката на комисията, назначена от областния управител на Пловдив. От РДНСК – Пловдив, ще бъде извършена нова проверка след предоставяне на геодезическото заснемане. По искане на областния управител на област Пловдив към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е сформирана допълнителна специализирана експертна комисия от хидрогеолози и експерти за пречистване на питейните води. Задачата на комисията е да установи на експертно ниво фактическата обстановка, възможностите за отстраняване и ограничаване на развитието на процесите, както и за определяне на подходящи технически издържани и икономически обосновани трайни решения, които да бъдат осъществени в кратки срокове. ВиК – Пловдив, е в готовност да изпълни своите ангажименти за решаване на проблема, в случай че мерките касаят компетентността на дружеството. В същото време се търси и друго трайно решение, като промяна във водоизточника и търсене на възможности за захранване от друг водоизточник, ако не се намерят решения за подобряване на качеството на водата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Господин Генов, заповядайте. Умишлено не прекъснах министър Аврамова, защото това е важна тема.

Вие изброихте редица институции, които имат отношение към съгласуването, одобряването на този подробен устройствен план, когато е започнало строителството на тази ВЕЦ. Обаче, питам аз, кой управлява водите? Не споменахте: има ли становище – ОВОС, доклад ли има, какво има? В крайна сметка, за да се стигне до това заблатяване, което инициира и е вероятната причина за появата на мангана поради гнилостните процеси, които протичат в това водно огледало, кой е разрешил и по какъв начин на тази кота да бъде построен прагът на тази ВЕЦ? Вие казвате – една комисия, друга комисия, Областта ще прави проверка, ВиК има комисия. Окей, съгласен съм, но два месеца не можем да установим несъответствие между първоначално одобрения проект и и действително изградения строеж. Защото все пак това е ВЕЦ – забентва се реката, бил съм на място. Там има и друг проблем от тези води се очаква един ден, дано не се случи, да падне и мостът на жп линията. Това също е голям проблем, който е пак поради тези причини. И в крайна сметка Вие ще сигнализирате ли министъра на околната среда и водите, като отговорна институция, за това, което се е случило впоследствие? Аз също не знам като Вас, Вие не го пишете тук, в отговора си: има ли становище, има ли доклад, повтарям още веднъж, има ли оценка за въздействие върху околната среда? И още нещо – това водно огледало се разпростира на територията на две общини. Според мен, за да бъде избегнат филтърът на Областния експертен съвет, този проект е съгласуван само с Община Родопи. Това също е интересен факт за размисъл, а бих казал и за една по-сериозна проверка. Казахте, че очакваме резултати. Дано експертите, които са ангажирани, да дадат такава оценка и посочат, ако има нужда да се прави нов водоизточник, а Вие, като министър и принципал, да се ангажирате по най-бързия начин хората в това село Брестовица да бъдат успокоени, защото в крайна сметка водата, която им тече от чешмите, не само е неприятна на

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Генов, преди малко казах и сега ще повторя, че в процеса на съгласуване на проекта има издадени разрешителни, има и съгласувателни становища от компетентните органи, включително от Басейнова дирекция – това е орган към Министерството на околната среда и водите. Изчакваме като компетентен орган РДНСК, за да може да излезе със становище за незаконност на площта на водното огледало, изчакваме геодезическото заснемане и ще предприемем незабавно мерки, ако се окаже, че това, което в момента е констатирано като площ на „водното огледало“, не отговаря на строителните книжа и не отговаря на подробния устройствен план. В готовност сме и има проведени разговори Българският ВиК холдинг и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез ВиК холдинга да финансира действия за трайно решаване на проблема. Има проведени такива разговори. Илиян Илиев, който е изпълнителен директор на ВиК холдинга, е имал вече срещи, така че сме в готовност. Трайни решения, които тази комисия и всички контролни органи, и ВиК – Пловдив, постановят като възможни решения, ние ще ги финансираме, имаме такава готовност, така че хората от село Брестовица да получават чиста питейна вода, която могат да използват. За Ваша Ваша информация и за успокоение на хората в Брестовица – да, имаме готовност да предоставим средства и за ВиК инфраструктурата – както за подмяната на тръбите, които имат отлагания на манган, така и за финансиране на водоизточник, ако такова е трайното решение. Благодаря госпожо Аврамова. Да благодарим на министър Аврамова за участието в днешния парламентарен контрол. Следват въпросите към Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Първият въпрос е от народния представител Жельо Бойчев – относно участието на България в Европейската инициатива за осигуряване на европейски технологичен суверенитет и индустриална конкурентоспособност в дигиталния свят. Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, моят въпрос е от отдавна в парламентарния контрол. Първоначално бях отправил въпроса към вицепремиера Дончев, отговарящ отговарящ по европейските въпроси. Оказа се, че Вие сте компетентният министър. Така че стигаме до възможността да видим позицията на ръководеното от Вас министерство на фона на политическите предизвикателства и скандали в страната ми се струва може би немного значим въпрос, но аз бих искал моята страна да намира място в такъв тип европейски инициативи, а именно: На 7 декември 18 държави – членки на Европейския съюз, подписват съвместна декларация за осъществяване на Европейска инициатива в областта на микроелектрониката. С тази декларация държавите членки се ангажират да работят заедно за укрепване на европейската индустрия чрез увеличаване на инвестициите в микроелектрониката и в целия процес – от оборудването, проектирането, производството, тестването, внедряването и валидирането на тези устройства. Тези мащабни инвестиции в ключови икономически области имат целта да гарантират европейския технологичен суверенитет и конкурентоспособност в глобален мащаб. С тази инициатива се създават полезни взаимодействия между националните изследователски инициативи на отделните държави членки и се осигурява съгласуван европейски подход към развитието на микроелектрониката в по-глобален мащаб. Уважаеми господин Министър, ако искаме да превръщаме България в привлекателно място за развитие на високи технологии, участието ни в тази инициатива според мен е необходимо.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

Европейската инициатива за процесори и полупроводникови технологии, целяща да укрепи европейския технологичен капацитет и индустриална конкурентоспособност, е разгледана в работна група към Съвета на Европейския съюз за първи път на 23 ноември миналата година. Финалният вариант е предложен на 2 декември 2020 г. Инициативата произтича от новата Промишлена стратегия на Европейския съюз, обявена от Европейската комисия през март миналата година, с акцент върху технологии от стратегическо значение за промишленото бъдеще на Европа, сред които и микроелектрониката. Както е отбелязано в питането Ви, подписването на декларацията е свързано с поемане на ангажимент от страна на държавата за осигуряване на инвестиции както от бюджета на Европейския съюз, така и от националния бюджет. Тези инвестиции са насочени към разработване на процесори и полупроводници от следващо поколение, тоест те са насочени към стимулиране на определен сектор на промишлеността. Националния план за възстановяване и устойчивост, в стълб „Иновативна България“, част „Интелигентна индустрия“ е предвидено финансиране с цел скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация чрез привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори. Също така Програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ предвижда подпомагане развитието на Индустрия 4.0 чрез въвеждане на цифрови технологии и решения, насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията, което е пряко свързано с целите на декларацията. В тази връзка с решение от 20 януари тази година Министерският съвет одобри мой доклад за възлагане изпълнението на следните дейности: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да проведе консултации с IT сектора и да представи на министъра на икономиката получените становища от заинтересованите страни в най-кратък срок; министърът на икономиката да предприеме действия за присъединяване на Република България към съвместната декларация на държавите – членки на Европейския съюз, в областта на микроелектрониката. В изпълнение на решението на Министерския съвет в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както беше възложено, бе стартирана обществена консултация относно съвместната декларация на държавите – членки на Европейския съюз, в областта на микроелектрониката, като заинтересованите страни могат да изпращат своите становища в срок до 1 февруари. Началото на консултацията е публикувано на интернет страницата на Министерството. Благодаря, господин Министър. Господин Бойчев, заповядайте за реплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, аз ще бъда удовлетворен, ако завършим успешно тази процедура и България се присъедини към Инициативата. Впрочем считам, че България трябва да бъде или поне аз бих искал България да бъде водеща, една от водещите страни в Европейския съюз по всички подобни инициативи. Искам и мисля, че имаме подходящите условия и талант на българите България наистина да се превърне в атрактивно място за инвестиции и за развитие на всички такъв тип иновативни технологии и инициативи. Можем да го постигнем и се надявам в тези стратегически планове, които в момента разработва правителството и Вие цитирате, включително и в националните планове за възстановяване и устойчивост, да залегнат тези цели и да бъдат обезпечени с нужното финансиране. Нямаме право да пропускаме тази възможност. Знаете, едва ли друг път ще имаме възможност да привлечем такъв тип финансиране, да преструктурираме българската икономика и да я направим наистина високотехнологичен модел на развитие, какъвто заслужаваме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бойчев. Господин Министър, дуплика ще има ли? Не. Преминаваме към следващия въпрос, последен за днес. Въпрос от народния представител Кристиан Вигенин относно осигуряване на пълно покритие на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Проблемите с покритието на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори продължават от самото възникване на тази технология. В предишни години са се предприемали различни стъпки от страна на КРС, но несъвършенствата в законовата база, а може би и целенасочено създадени пропуски дават възможност на мобилните оператори да не достигат пълно и качествено покритие, като най-често това засяга погранични и слабо населени райони на страната, което пък ги прави още по-непривлекателни за живеене и за инвестиции. Вероятно много от нас са се сблъсквали и с проблема със случайното свързване с мобилните оператори на съседни страни при липса на сигнал на български оператор. Когато става дума за членките на Европейския съюз Румъния и Гърция, това вече не носи финансови изненади, но особено сериозно е в моя избирателен район – Ямбол, където например мрежите на турските оператори – един мегабайт мобилен интернет в роуминг струва 20 лв., а минута разговор – През 2020 г. проблемите с покритието придобиха ново и още по-сериозно измерение. Заради слабото покритие се оказа, че значителен процент от учениците нямат достъп до мобилен интернет, а оттам и не могат да се включват в дистанционното обучение, наложено в продължение на месеци заради пандемията. Аргументът с липсата на адекватно покритие на страната се изтъква и от представители на управляваща партия ГЕРБ за отхвърляне на идеите за пряко излъчване на броенето на бюлетините и съставянето на протоколите при провеждането на изборите през тази година. тази връзка бих желал да Ви попитам: какви мерки смята да предприеме българското правителство, за да осигури пълно и качествено покритие на цялата страна на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от мобилните оператори? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, по отношение на въпроса за пълното покритие на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори следва да се отбележи, че достъпът до електронни съобщителни услуги извън обичайните търговски практики за всеки гражданин се урежда от Концепцията за универсалната услуга в Закона за електронните съобщения. Там е посочено, че същата е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена.

Към момента Българската телекомуникационна компания е предприятието с наложени задължения за предоставяне на всички елементи от обхвата на универсалната услуга. В Закона е предвиден механизъм, когато предлагането е свързано с несправедлива тежест, то да можа да поиска компенсиране на доказани нетни разходи. В Министерството беше разработена и беше предложено транспониране на Директива (ЕС) 2018/1972. С този Проект за изменение на Закона за електронните съобщения беше предложено въвеждането на изменената правна рамка в националното законодателство. на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание в края на месец септември миналата година, а срокът за въвеждане на Европейския кодекс за електронни съобщения беше 21 декември миналата година. С предложените изменения в Проекта на Закона концепцията за универсалната услуга се развива, за да отрази напредъка на технологиите, развитието на пазара и промените в търсене на ползвателите. Новата регулаторна рамка модернизира режима на универсалната услуга чрез сключване на широколентовия достъп до интернет в обхвата на универсалната услуга, като той ще се определя на основата на възможността да се използват определени онлайн услуги, като се предлагат минимален набор от 11 услуги, включително поддържане на базови онлайн инструменти за обучение и образование, и използване на електронни административни услуги. На всички потребители трябва да се осигури достъп на достъпна цена до наличната услуга за подходящ широколентов достъп до интернет и услуги за гласови съобщения с необходимото качество в определено местоположение. За тази цел за регулиране на съобщенията, ще определя подходящата услуга за широколентов достъп до интернет, за да се осигури широчина на честотната лента, необходима за участието на гражданите в социално-икономическия живот. По отношение на наличността и достъпността на цената на универсалната услуга Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения гарантира на потребителите, че ще имат достъп до подходяща услуга за широколентов достъп до интернет и услуги за гласови съобщения в определено местоположение на достъпна цена. ще може да налага на едно или повече предприятия, предоставящи тези услуги, задълженията да предоставят услугата си на цялата или на част от територията на страната. Комисията за регулиране на съобщенията ще може да налага на тези предприятия да предприемат специални мерки за хора с увреждания, както и да предлагат на хора със специални социални нужди или с ниски доходи тарифни планове или ценови пакети, различни от предлаганите при обичайни търговски практики, при това няма ограничение за техническите средства, използвани за осигуряване на връзката, като се допускат жични и безжични технологии. Запазва се възможността, когато предлагането на универсалната услуга е свързано с несправедлива тежест за предприятието, то да може да бъде компенсирано на доказани нетни разходи. Въвеждането на гореописаната промяна в обхвата на универсалната услуга в националното законодателство ще бъде стимул за предприятията да разгръщат широколентови мрежи и услуги в места, в които понастоящем няма силен търговски интерес поради намаляващото население. Възможността широколентов достъп до интернет да бъде предоставен като универсална услуга ще доведе до безспорни ползи за крайните потребители. Понастоящем като пример за стимулиране на развитието на електронно-съобщителните услуги в по-малки отдалечени населени места и като един изключително успешен за България проект може да се посочи изграждането и поддържането на безплатни Wi-Fi зони в редица общини по инициативата Wi-Fi4ЕU на Европейската комисия. По отношение на въпроса, свързан с несъзнателен роуминг в пограничните райони, искам да Ви информирам, че както от страна на мобилните оператори в България, така и от страна на Комисията за регулиране на съобщенията са предприети редица стъпки в посока на информационни кампании как населението в тези райони да избягва неволния роуминг. Актуална информация и съвети за потребителите по този въпрос също може да се намери на официалните сайтове в интернет. Друг защитен механизъм е получаване на кратко текстово съобщение

на несъзнателен роуминг, регистриран на територията на Република България чрез мобилно приложение, за предупреждаване на потребителите и събиране на информация за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг. Искам да отбележа, че цифровите технологии на отделни комуникации, включително високоскоростният интернет, са изключително важни както за икономиката, така и за гражданите, като им позволява да бъдат свързани. Това е особено актуално в настоящата сложна ситуация, породена от епидемията. В създадената извънредна ситуация електронните съобщения позволиха на много хора да работят и учат дистанционно, да останат информирани и да поддържат контакти с външния свят в период на изолация.

„Широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура“. Основна цел на Проекта е изграждане на симетрична гигабитова мрежова свързаност за достъп до цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпната мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес, всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Вигенин, заповядайте за реплика.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

те продължават с години. А тук говорим в бъдеще време и продължаваме едни хубави неща да обещаваме на хората, обаче те искат интернет сега, искат покритие на мрежите сега. Говорим за далечното вероятно бъдеще, ако не се случи нещо наистина разтърсващо, което да накара държавата най-после да обърне внимание на цифровите технологии. Хората в момента се включват в моя избирателен район и в пограничните райони в интернет със 150 лв. първоначална такса и 30 лв. месечна такса. Колко от хората, живеещи там, могат да си позволят подобни цени? Всъщност чрез незаинтересоваността на държавата от качеството на живот на хората там се създават подобни ниши за фирми, които експлоатират факта, че държавата не си е свършила работата там. Мобилните услуги отдавна не са вече лукс, те са необходимост като тока и водата. Струва ми се, че често даже става въпрос и за живот и смърт, тъй като там, където няма достъп до такива услуги, не можеш и линейка да извикаш, не можеш да се свържеш навреме, за да получиш медицинска помощ. Давам един от примерите, до които води такава липса. липса. От пандемията съвсем скоро ще стане една година. Една година, откакто възникнаха проблемите с липсата на достъп до редица населени места, респективно близо 10% от учениците, средно статистически, които нямаха достъп до мобилен интернет, съответно не можаха да се включват в електронното обучение. Оттогава, занимавал съм и други министри с този въпрос, стигнах и до Вас, и виждам, че и до края на Вашия мандат нищо няма да се случи. Мисля, Мисля, че трябва да се търси вариант за някакъв тип публично-частно партньорство, ангажимент на държавата и на общините, които са готови съвместно с мобилните оператори, ако трябва да поделят разходи, но да се гарантира това покритие. Тук обаче не може да стане от само себе си – община по община или община в пряка комуникация със съответните фирми. Тук трябва да има координация на равнище държава, която да направи пълен преглед на тези проблеми и да съдейства тези неща да се случат. Мисля, че това е една нормална практика, която би могла да се реализира, при това бързо. Не знам, не мога да Ви благодаря за отговора, защото всичко е в бъдеще време, без срокове. Ако може в отговора си да кажете кога нещо от всичко това би станало – все пак за някакъв ориентир, че да може в следващия мандат следващите народни представители да питат следващия министър защо казаното от господин Желязков не се случва в срока, който той е дал. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин. Дуплика?

Може би заради ограниченото време от три минути изчетох достатъчно бързо отговора на Вашия въпрос и семантично може би трябва да направя следните уточнения и допълнения или отново да повторя някои неща. Транспонирането на Директива (ЕС) 2018/1972 със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е от миналата година в Народното събрание. Надявам се, че в рамките на мандата на този парламент същият ще бъде приет. Има достатъчно време и в рамките на регулаторните възможности и предмета на регулация, както подчертах в отговора си, влиза и в обхвата на универсалната услуга широколентовият достъп до интернет. Това означава високоскоростни връзки както през мобилен, така и през фиксиран превоз на електронни съобщения. Също така в Плана за възстановяване и устойчивост, който през месец февруари ще бъде представен на Европейската комисия, с който план българското правителство е готово във вече втората си версия на плана, и се надявам, че в рамките до месец април същият план ще бъде одобрен от Комисията. Цитирах Проекта за широколентовия достъп, за изграждането на широколентовите магистрали за гигабитова свързаност, което ще бъде финансирано от Плана за възстановяване и устойчивост, в размери, които в момента са уточнени, заедно със самите предприятия. Важен елемент, който предстои да бъде въведен с измененията на Закона за електронните съобщения, е възможността, влизайки в обхвата на универсалната услуга, на предоставянето на услуга за широколентов достъп, най-вече за слабонаселени, отдалечени, погранични райони, така също и спрямо хора със специални нужди и по отношение на намаляване на тарифите, които обичайно не съставляват интерес за предприятията при нормални търговски практики, същите да бъдат компенсирани като понасяне на несправедлива финансова тежест. Този механизъм е верният, който ще позволи именно интервенция на държавата, а не както Вие правилно отбелязвате, че това не е работа за решаване на парче. Така че аз се надявам, че регулиране на съобщенията ще наложи на съответните предприятия тази възможност със съответното компенсиране в случаите, когато се понася такава несправедлива финансова тежест, каквито механизми съществуват винаги при предоставянето на услугите от общ икономически интерес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Да благодарим на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Росен Желязков за участието му в днешния парламентарен контрол. Това беше и последният въпрос, колеги.